Колеги, веднага след приключване на втора точка ще започне парламентарният контрол, всъщност в 11,00 ч.

„ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 3 юни 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: Емил Караниколов – министър на икономиката; от Министерството на финансите: Людмила Петкова –директор на дирекция „Данъчна политика“, и Татяна Накова –държавен експерт; от Министерството на отбраната: Иван Карабашев – началник на отдел; от Държавната агенция „Държавни резерви и военновременни запаси“: Асен Асенов – заместник-председател; от Агенция „Митници“: Георги Александров – заместник-директор, и Светла Генова – директор на дирекция; от Българската петролна и газова асоциация: Андрей Делчев – изпълнителен директор, и Светослав Бенчев – главен юрист. Законопроектът бе представен от министър Караниколов.

и управление на всички резерви и запаси от нефт и нефтопродукти и да се гарантира устойчивото им поддържане за целите на държавата и в изпълнение на европейското законодателство. Създаването на държавното предприятие ще подобри конкуренцията на пазара на горива в страната, което ще бъде не само от полза за крайните потребители, но ще бъде и мярка за увеличаване броя на данъчните складове в сектора на горивата. Това е в съответствие и с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията при извършените секторни анализи за развитието на конкурентна среда на пазарите, на производството и реализацията на автомобилни горива в страната. Със създаването на данъчните складове, управлявани от държавното предприятие, ще се осигури наличието на повече свободни вместимости в данъчните складове, което ще улесни търговията, тъй като създаването на собствен данъчен склад изисква първоначална инвестиция, непосилна за повечето търговци, и отнема сериозен финансов и административен ресурс. Създаденото юридическо лице не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба. Но самото то може да учредява търговски дружества включително с непарична вноска, за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива. Министърът на икономиката ще упражнява правото на собственост на държавата в държавното предприятие и ще назначава и освобождава членовете на Управителния съвет. Предлага се създаването на съответстващи промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и в Закона за акцизите и данъчните складове, чрез които се отменя специалният ред за лицензиране на Държавна агенция „Държавен компания“ данъчни складове ще подлежат на регистрация по общия ред на Закона. Създава се възможност за контрол върху задължените лица относно изпълнение на задълженията им по създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на запасите по този закон от страна на директора на Агенция „Митници“. Със Законопроекта е приложена предварителна частична оценка на въздействието. Според вносителя създаването и функционирането на държавното предприятие ще се обезпечи финансово в рамките на предвидените средства по държавния бюджет. Предлаганите разпоредби не създават допълнителна административна тежест за стопанските субекти и не изискват от тях финансови средства. своето становище Асоциацията на индустриалния капитал в България не подкрепя предложения законопроект заради липсата на представен сравнителен анализ на ползите и бъдещите разходи от създаването на „Държавна петролна компания“ – финансови и други средства, за прилагането на нова уредба. Конфедерацията на независимите синдикати в България подкрепя представения законопроект. КНСБ намира за логичен и демократичен настоящия способ, чрез който държавата да направи пазара в сектора на горивата по-конкурентен. Като критика към Законопроекта се посочва, че ако в него е записана забрана за приватизация на самото предприятие „Държавна петролна компания“, както и невъзможност за фалит, то за дъщерните му търговски дружества такава изрична разпоредба отсъства. последвалата дискусия народният представител Валери Симеонов постави въпроса за задължителен свободен обем в складовите бази за съхранение на нефтопродукти. Народният представител Румен Гечев декларира, че ще гласува „против“, защото Законопроектът не е бил подложен на обществено обсъждане. Народният представител Димитър Бойчев обяви подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ за Законопроекта, като отбеляза, че в последните си годишни доклади Комисията за защита на конкуренцията поставя остро въпроса за концентрацията на данъчните складове. Той коментира, че в мотивите към Законопроекта следва да има повече бизнес анализи. Народният представител Димитър Данчев постави въпроса дали само чрез създаването на държавното предприятие може да се интервенира на пазара на горива. Народният представител Петър Кънев предложи в 4-месечен срок след приемането на Закона министърът на икономиката да докладва в Комисията за степента на готовност по създаването на и да представи бизнес план за бъдещите търговски дружества, собственост на държавното предприятие. (Шум.) На поставените въпроси отговори министър Караниколов. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ 16 гласа, „въздържал се“ 4 и 1 „против“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запази, № внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 г. за първо гласуване На свое редовно заседание, проведено на 2 юни 2020 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитирания законопроект. На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката: госпожа Лилия Иванова – заместник-министър, госпожа Зара Добрева – директор на дирекция „Правна“, господин Валентин Груев – директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“, госпожа Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Лилия Иванова, която изложи мотивите за предлаганите изменения и допълнения. Целта на предложения законопроект е създаването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката. Основната дейност на предприятието ще бъде създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавни резерви и военновременни запаси, от една страна, и поддържане на запасите от нефт и нефтопродукти по смисъла на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които държавата следва да създава и поддържа. Държавното предприятие ще управлява и експлоатира предоставената му складова база. Целта е чрез това отделяне на функции от Държавната агенция за държавния резерв и военновременни запаси дейността по поддържането на задължителни запаси и резерви да се концентрира на едно място, да се оптимизира дейността и съответно да се постигне по-доброто осъществяване на държавните функции по създаване и опазване на резерви и поддържане на задължителни запаси. От друга страна, ще може да се постигне търговският ефект, а именно държавата да влезе като пълноправен търговец на пазара на горива, на създаване и поддържане на допълнителна складова база, както и създаване на бензиностанции. За тази цел се предвижда възможността Държавното предприятие да може да създава собствено търговско дружество, което практически да е търговецът, който се намесва на пазара на горива. Търговската дейност, свързана с управление, поддържане, експлоатация, изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти и бензиностанции, е едната страна от дейностите, а другата цел на създаденото търговското дружество е и създаването на търговска дейност с алтернативни горива, което е в изпълнение на Директива 2014/1994 г. – за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива. Законопроектът ще доведе до по-добра специализация на дейностите, концентрация на наличните ресурси и развитие на нови такива. Оптималното управление на петролните бази на предприятието, изграждането на нови бази и бензиностанции ще подобри конкуренцията на пазара, ще се създадат нови данъчни складове. Това е в съответствие с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията и при многократното извършване на секторни анализи за развитието на конкурентна среда на пазара на автомобилни горива в страната. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запази, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 г.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Стоянов. Следва Докладът на Комисията по бюджет и финанси.

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 г. На заседание, проведено на 4 юни 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 г. Законопроектът беше представен от госпожа Лилия Иванова – заместник-министър на икономиката. Предложените в Законопроекта промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси са свързани с образуването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката. Създаването на държавното предприятие ще подобри дейността по създаване и управление на резервите и запасите от нефт и нефтопродукти чрез специализация на дейностите, концентрация на наличните ресурси и развитието на нови. Оптималното управление на петролните бази на предприятието и изграждането на нови бази и бензиностанции ще подобри и конкуренцията на пазара на горива в страната, което не само ще бъде в полза и на крайните потребители, но ще представлява и мярка за увеличаване на броя на данъчните складове в сектора на горивата за целите на Закона за акцизите и данъчните складове. С изграждането на данъчните складове, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, съответно на бензиностанции, ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. Във връзка с това промените в Закона за акцизите и данъчните складове предвиждат отменяне на специалния ред за лицензиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като управляваните от Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ данъчни складове ще подлежат на регистрация по общия ред на Закона. Тези данъчни складове ще могат да се ползват от доставчиците на горива при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност. Целта е държавата да участва на пазара на горива като доставчик на този вид акцизна стока, което ще доведе до повишаване на конкуренцията на търговията на едро и дребно с горива, както и на предлагане на услугите от лицензираните складодържатели. В допълнение, с предложените в Закона за акцизите и данъчните складове промени се въвежда задължение за лицензираните складодържатели при наличие на складов капацитет и при поискване от лице вложител те да съхраняват в данъчния склад енергийни продукти, собственост на лицето.

Митническите органи ще извършват проверка на обстоятелството за наличие на складов капацитет към момента на отказа. Законопроектът предвижда приемането на свързани промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, включително създаването на възможност за

Предвидени са промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и приемането на подзаконова нормативна уредба на дейността на държавното предприятие.

че е необходимо между първо и второ гласуване да се прецизират текстовете на § 9 относно чл. 47, ал. 12 от Законопроекта. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: с 13 гласа „за“, 6 гласа „против“ и без „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 4 юни 2020 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката Лъчезар Борисов – заместник-министър, и Валентин Груев – директор на дирекция ,,Индустриални отношения и управление на държавното участие“; от Министерство на отбраната Иван Карабашев – началник на отдел при дирекция „Планиране и програмиране на бюджет“; от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Румен Младенов – главен секретар. Законопроектът беше представен от господин Лъчезар Борисов, който запозна народните представители с целите му. Предложените промени са свързани със създаването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката. Основната дейност на предприятието ще бъде насочена към създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси и на запасите от нефт и нефтопродукти по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които държавата създава и поддържа. Държавното предприятие ще управлява, експлоатира предоставените му складови бази за съхранение на нефтопродукти, както и ще изгражда нови бази. Целта е да се постигне оптимизиране на дейностите по създаване и управление на всички резерви и запаси от нефт и нефтопродукти, да се гарантира устойчивото им поддържане за целите на държавата и в изпълнение на европейското законодателство. Законопроектът дава основна уредба на структурата и дейността на държавното предприятие. Предвижда се правилник, приет от Министерския съвет, да се уредят цялостно устройството и дейността на предприятието, правомощията и задълженията на органите на управление. Предвидена е възможност, по решение на Министерския съвет, предприятието да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху предоставеното му имущество – частна държавна собственост, за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддържане, експлоатация и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти и бензиностанции, с възможност за зареждане на електромобили, както и търговска дейност с алтернативни горива. Създаването на държавното предприятие ще подобри дейността по създаване и управление на резервите и запасите от нефт и нефтопродукти чрез специализация

за целите на Закона за акцизите и данъчните складове. Това е в съответствие и с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията при многократното извършване на секторни анализи за развитието на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилни горива в страната. С изграждането на данъчните складове, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, съответно на бензиностанции, ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. Така ще се постигне ефективност, предвидимост и сигурност за потребителя, че ще получи възможно най-ниската цена за най-високото качество. Предлаганият проект е в съответствие и с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията, за преодоляване на бариерата за навлизане на пазара, чрез създаване на данъчни складове. А чрез управляването им от държавното предприятие ще се осигури наличието на повече свободни вместимости, което ще улесни търговията, тъй като създаването на собствен данъчен склад изисква първоначална инвестиция, непосилна за повечето търговци и отнема сериозен финансов и административен ресурс. Във връзка с това промените складове предвиждат отменяне на специалния ред за лицензиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като управляваните от Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ данъчни складове ще подлежат на регистрация по общия ред на Закона. Тези данъчни складове ще могат да се ползват от доставчиците на горива при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност. Целта е държавата да участва на пазара на горива като доставчик на този вид акцизна стока, което ще доведе до повишаване на конкуренцията на търговията на едро и дребно с горива, както и на предлагане на услугите от лицензираните складодържатели. След обсъждането и проведеното гласуване: 9 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Господин Иванов, заповядайте. Да, да, да, уважаеми колеги! Да, борбата с безспорния картел! Да, ще бъдат регулирани цените, ще се се регулират военновременните запаси, съхранението на нефтопродукти. Всичко това – да, но това, което правим днес, далеч надхвърля тези задачи. То има изключително важно идеологическо значение. То е едно от най-важните неща, които ще направим през мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание, защото удряме един много голям пирон в ковчега на либералното разбиране за икономиката. Удряме, бием по онази стара мантра, с която ни облъчиха навремето, че държавата е лош стопанин или по малко държава в икономиката, и то никаква държава в икономиката, защото държавата щяла да губи и това било лошо. в тази насока реагираха либералните икономистчета от институти за пазарни икономики и тем подобни институции. Обикалят по екраните и реват като бели мечки на Екватора, защото им е крайно неприятно. Ние от „Атака“ винаги сме били привърженици на това държавата да има своята роля в икономиката – там, където тя е най ефективна, където е необходима. В това отношение преди години „Атака“ телевизия АЛФА излъчиха поредица от документални филми, с които показаха, че в по-близки или в по далечни страни, включително бивши, от социалистическия блок като нас, държавни предприятия от различни сфери са изключително печеливши и ефективни и това развенчаваше мантрата, с която започнах – че държавата е лош стопанин, по-малко държава или никаква държава. В тази сфера имаме чудесни примери за държавни компании, които са печеливши. Тези либерални икономистчета забравиха да кажат, че „Лукойл“, да или „Ромпетрол“, която също оперира в България, са държавни фирми. Те са печеливши и носят доходи на съответните си държави от българския пазар, докато в България имахме такава прекрасна компания, която работеше – това беше „Петрол“, която кой знае в чии ръце е и кому тази фирма, тази компания в момента носи доходи и печалби, и в някаква страна някои хора живеят и пилеят от доходите, които реализират на българския пазар от тази бивша, създадена, имали сме я, държавна петролна фирма. Тези либерални икономистчета винаги когато са пледирали за частното, та частното, само частното – никой не е против частното и против частните фирми, забравят, че държавата по Конституция е също субект, равнопоставен с всички останали субекти по отношение на собствеността. С останалите субекти държавната собственост е равна на частната собственост, равна е на общинската собственост и държавата има правата, както всички субекти, да оперира, да работи, да интервенира на пазара и да реализира доход, който ще бъде и бива използван за благото на обществото. Уважаеми колеги, в това кратко време, което имам, ще завърша с един призив – днес виждам, че има консенсус. Дано всички в залата единодушно, без въздържали се и против, за да бъде това знак, да направим тази държавна компания с държавни с държавни бензиностанции и утре това да стане и в други области, и в други сфери, да сложим началото на счупването на тази мантра, на този шаблон, в който бяхме вкарани, в тази престъпна схема,

и би могъл да бъде държавна фирма, държавна собственост. Има начини, тогава имаше идеи как това да се случи. Още държавни фирми в сферата на енергетиката, не само не само сега съществуващите. Държавата като собственик в тържищата за селскостопански стоки, в добивната промишленост. Давам само идеи. Този списък може да се разшири – в добивната промишленост с добив на манган – знаете къде и какви залежи има, с волфрамовите залежи в Родопите. Какво лошо има в това да бъде създадена държавна фирма, която най-добре ще пази екологията и околната среда и ще бъде най-ефективна и в това отношение? Този списък може да бъде разширен в други сфери, съвсем други браншове. Да сложим днес с гласуването на първо четене на този законопроект началото на една поредица за повече държава в икономиката. Това ще бъде само за благото на българския народ и за осъществяване на нашето, от „Атака“, за което винаги сме си говорили, нашето лого, нашата основна теза

добро – добро, когато то ще се отрази на благосъстоянието на нашите сънародници. Има два похвата за повишаване на това благосъстояние. От една страна, да се предложи увеличаване на доходите. От друга страна, да се намалят разходите на стоките от първа необходимост, на тези, които са необходими, за да има някакъв екзистенц-минимум стандарт за живеене при живеене при условията, в които сме поставени. И ако това е намерението – с намеса на държавата, с пазарни механизми в един сектор, в който винаги е имало съмнение за картелно споразумение, то би трябвало да приветстваме добрите намерения. Друг е въпросът какво ще бъде изпълнението. И сега обръщам внимание, че има изявления, които водят и до съмнение по отношение на доброто изпълнение. Когато на база на определяне цена, която да регулира цените в един бранш, се обяви, че държавата, именно с пазарни механизми ще регулира този пазар на база на себестойност плюс нормална надценка, която да може да бъде използвана, да даде възможност и за външно финансиране, което, твърдят икономистите, е между четири и шест процента, тоест на база на разходите да бъде определена и цената, която ще получават потребителите, тогава защо е това изявление, че ще се правят бензиностанции, които в по-голямата си част ще бъдат губещи на база на стокооборот, ако цената е на пазарни цени? И те, ако бъдат компенсирани от работещите в големите градове, ще се окаже, че държавата, правейки едно предприятие с крайно потребление, каквото ще бъдат бензиностанциите, всъщност няма да потиска цената, а ще даде възможност на всички, които са участници на пазара, да се равняват по цената на държавните бензиностанции и даже може да се окаже, че се повишава цената. Ето това е един от много сериозните въпроси – ако държавата изгражда за крайно потребление обекти, които ще бъдат дотирани от други печеливши в големите градове, тогава функцията за регулация на цените да няма свръхпечалби, няма да бъде изпълнена. Иначе – да, добри са намеренията, но какво ще бъде изпълнението?

Има ли ясно изследване на ефекта от едно такова предложение – да убедим нашите граждани, че това не е предложение ала реалния социализъм, който

за намеса на държавата не като регулатор с институция, както е Комисията за енергийно и водно регулиране в други сектори, а с активно участие на държавата с пазарни механизми, за да доведе до намаляване на цената, невъзможността за картелно споразумение, повишаване благосъстоянието на българските граждани. Гледах една статистика, уважаеми дами и господа народни представители – средномесечният доход на българското семейство се изчислява, че около 90% е за разходи, свързани с с нормален живот – храна, дрехи, телефон, електричество. И само 10% остават за хоби, отдих и култура. Ако тези, които са вносители, предлагащи това предложение, ни убедят, че това ще се промени и ще има възможност едно семейство в България да отдели повече време за спорт, за своето хоби, отдих и култура, ще се намалят разходите му за това, което е необходимо в ежедневието – да, нека да го приветстваме, да го подкрепим. Но какъв е подходът? Ако не се търсеше популисткият ефект да убеди еднолично един човек – аз предлагам, и това ще стане, а се търсеше възможността за най-доброто решение, то това щеше да се предложи на политическите партии, които са и парламентарно представени, и на тези, които са извън парламента. Знаете, че някои от представителите на политическите формации в дясното пространство изразиха своите аргументи, че е недопустимо държавата да участва като регулатор. Това е тяхна философия, тяхна политика. Нашата, която е на базата на идеология, свързана с леви политики, е обратната – ние смятаме, че това ще бъде полезно. Само че как минимизираме възможността да бъде изкривено това добро намерение? С диалог, с разговор. Ето това е проблемът на управлението – то не търси разговор, не търси добрите решения в диалог. Институционално са загърбени и едни традиции на демокрацията, и законови уредби. Как да приемем еднолично волята на някой, при условие че имаме много въпроси? Тези въпроси, които ни се задават, трябва да бъдат решавани

Не виждам. Други изказвания, колеги? Заповядайте, госпожо Георгиева.

Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, парламентарната група на ВОЛЯ ще подкрепи Законопроекта, защото, както знаете, идеята за държавна верига бензиностанции, която да осигури справедливи цени на горивата за българите, е на нашия лидер Веселин Марешки още от 2017 г. Нещо повече – тази идея беше сред управленските приоритети на ВОЛЯ в нашата предизборна кампания. В случая най-важното за нас, като автори на тази идея, е тя да не бъде изкривена и опорочена. Затова ще следим внимателно действията на бъдещото ръководство на компанията. Тя може да бъде успешна само и единствено, ако копира едно към едно проекта на господин Марешки. В този смисъл ние сме готови да помагаме, за да сме сигурни, че най-големият печеливш от този законопроект ще бъде българският народ. Благодаря Ви много. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Георгиева. Реплики? Не виждам. Изказвания? Заповядайте, господин Кънев, да се изкажете по темата. Колеги, моето ще е изказване, но ще започна с една много кратка реплика на Краси Янков. Аз, като човек на реалния социализъм и на реалния капитализъм, искам да Ви споделя, че нашата група ще подкрепи този законопроект. Не крия, че имахме сериозни дебати в групата. Не крия, че отдавна сме коментирали, че държавният монопол е нещо ужасно, но по-ужасно от него е частният монопол. Ние коментирахме, че чрез този законопроект ще се опитаме държавата да ограничи монопола на няколко много сериозни петролни структури в България. В същото време предлагането на този законопроект е една негативна оценка на работата на регулаторите – на КЗК и на Комисията Дебатите в групата бяха сериозни, но те бяха такива и в комисията ни. В групата ние си припомнихме, че това всъщност е едно от предизборните предложения от нашата икономическа платформа 2015 г. – създаване на верига държавни бензиностанции, така че поздравявам вносителите, че използват нашето ноу-хау. Истината е, че след пандемията, или както се твърди – пандемията още продължава, дебатът в Европейския съюз и в света за ролята на държавата в овладяването в такива критични ситуации е много голяма. Този разговор за ролята на държавата в бизнеса и в икономиката защото се оказа, че когато държавата е в добра кондиция и бизнесът е в добра кондиция, бизнесът винаги тръгва срещу държавата, винаги иска. Когато е критична ситуацията, бизнесът изведнъж разбира, че по-добър помощник и по-добър хранител от държавата няма. Затова този дебат – докъде може да бъде държавата в икономиката, особено на местна почва в България, е изключително важен. Не съм аз специалистът и макроикономистът, който може да говори, но мисля, че е крайно време да се върнем към нормалните дебати. Пандемията приключва, доколкото разбирам, с ограничителните мерки след 15-и, или ако не приключва, поне мерките приключват. Темата за ролята на държавата трябва да се коментира отново. Няколко думи как е в Европа, защото в нашата група имаше и този коментар: „Това го няма никъде!“ Има го. Аз не коментирам Норвегия, която е един от големите производители на петрол, където има изключително мощна държавна компания. Държавни петролни компании има в Италия – италианската Eni, има в Австрия с различни, разбира се, проценти участие на държавата в тях. В Италия примерно те си държат златната акция. Но явно я държат много по-добре, защото и ние имаме златна акция в една друга структура и се оказа, че не е чак толкова златна, тоест по-скоро е златна само за някои хора. Така е в Унгария, така е в Гърция с Hellenic Petroleum. Така че да се коментира, че държавата няма място в този бизнес, не е правилно.

създадат ли се търговските дружества, също да влязат в забранителния списък с решение тук, в тази зала. Това господин министърът ни го обеща и се надявам да си изпълни ангажимента. Данъчните складове. Аз мисля, че големият успех на този закон са данъчните складове. Аз съм песимист за това какво може да направи държавата като регулатор със сто бензиностанцийки. Пазарът отдавна вече е пренаситен с над 3200, някои казват – 3500 бензиностанции. Мисля, че даже Весо Марешки, с неговите няколко бензиностанции, с великолепното му трендово участие в пазара, с една разлика между 20 и 40 стотинки, виждате, че и той не успя за последните 2 – 3 години да принуди големите монополни бензиностанции, които държат над 70% от пазара, големите монополисти, да свалят цената.

Няколко думи за доверието. Защо ние много често не вярваме и гласуваме „въздържал се“ или „против“? Защото от доста години, последните няколко години, тук ще цитирам, между другото, един човек, когото изключително уважавам, професор Христина Вучева, която казва: „Всеки има право на собствено мнение, но никой няма право на собствени факти“ – обръща се към управляващите. В последно време Вие ни поднасяте само факти. Аз искам този дебат да го водим, защото не Ви вярваме, още по-лошо е – ние не си вярваме един на друг. Затова и по този закон, със създаването на тази публична компания и на цял нов държавен мисля, че трябва да намерим някаква форма на участие на опозицията, независимо дали догодина Вие сте на власт, или ние сме на власт – по-скоро ние ще бъдем. (Смях, оживление.) Независимо кой е на власт, опозицията трябва да има контрол върху държавните дружества. В много държави това го има. Даже ще Ви кажа, че във Франция и Унгария, ако отворите правилниците на техните парламенти, така наречените комисии или подкомисии по контрол на бюджета, по правилник се дават на опозицията. В много държави втората степен на контрол – надзорните съвети, се доминират от опозицията. Нека по тази тема да помислим заедно, защото и Вие имате нужда от силна мониторингова опозиция. Най-накрая искам да Ви

песимист съм за част от Доклада – за дребновата търговия, бензиностанциите, и оптимист – за данъчните складове. Тук не виждам Валери Симеонов, искам да го поздравя за идеята му част от обемите на данъчните складове да бъдат запазени за определен резерв търговци. Благодаря Ви и успех! Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз искам да обърна внимание на една друга част от Закона, която според мен е изключително важна за това, което ни предстои, а именно акцизните складове, данъчните складове. Една тема, която обсъждахме преди време, свързана с продуктите от нефт, които така или иначе са в нашето производство. Според мен това е една много добра стъпка за по-голяма, ако може така да го наречем, либерализация на пазара. Това би дало от своя страна възможност за навлизането на повече търговци, тъй като, знаете, че към момента един от основните проблеми, който съществува пред навлизането на повече търговци на този пазар, е именно задълженията да държат определени количества в складове –или изграждането на такива е прекалено скъпо, или начинът по който се задържат, съответно също. Това е нормална европейска практика. Знаем, че големите страни работят точно по този начин, и това спомага както за намаляване цените на различните продукти – както на нефт, така и на нефтопродуктите, така и за по-голямата конкуренция между различните потребители. Няколко са нещата, на които искам да обърна внимание, защото тези данъчни складове ще дадат възможност и ще гарантират висока ефективност, предвидимост на пазара и, разбира се, сигурност както за търговците, така и за крайните потребители. Създаването на данъчните складове само по себе си ще даде възможност както на влизането на нови търговци на пазара в България, така ще даде възможност и български производители, чрез българските власти, да се обърнат към външните пазари. Аз съм съгласен донякъде с това, което казаха колегите преди мен. Смятам, че това е закон, който по своята същност е насочен именно към развитието на сектора и съответно подобрява условията в страната както за бизнеса и не само. Затова наистина дебатът трябва да бъде двустранен и

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Както беше казано, ние в Комисията по енергетика обсъждахме този законопроект. Изхождайки от това, че става въпрос за повече държава, в това число и организиране дейността съхранение, управление на военновременните запаси и резерва, казахме, че това е едно добро решение и стъпка в посока на гарантиране енергийната сигурност на държавата като елемент от цялата национална сигурност. Има обаче притеснения, които и господин Кънев спомена преди мен. Това, че ние ще подкрепим този закон на първо четене, в голямата си част е подкрепа на философията на Закона за повече държава. Защото Българската социалистическа партия винаги сме говорили, че повече държава е по-добре, а съвременната обстановка в света доказва, че това не е само наша идея, а и практика, която вече всички страни следват. И е доказано, че държавата трябва да си поеме своите регулаторни, в това число своите икономически функции. Между другото, едно от нещата, в този закон беше записано и според мен в мотивите му, показва, че правителството на Република България и вносителите на този законопроект дават отрицателна оценка, да не кажа нещо по-лошо, на дейността на Комисията за защита на конкуренцията. Защото една от причините да се даде възможност – и това е написано и в мотивите – на това държавно предприятие да създава търговски предприятия, бензиностанции и други такива цел регулиране цената на пазара показва, че Комисията за защита на конкуренцията, на която това и е основната цел – да защитава конкуренцията и да регулира пазарните отношения, така че да няма спекула, да няма изкривяване – не си върши работата. Така че, колеги, ние, пак казвам, ще подкрепим Закона в тази му философия, която показва повече държава. Искам да Ви напомня, че държава трябва да има не само в областта на горивата, което може би от гледна точка на голямата икономика на държавата има голямо значение, но като влияние върху обикновения човек не е чак толкова голямо, би трябвало да се замисляме вече върху повече държава и по отношение на лекарствата, и по отношение на селскостопанската продукция, защо не и по отношение на създаване на повече предприятия, които могат да създават добавена стойност, а не да разчитаме само на бюджет и единствено от данъчните приходи. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Този законопроект предизвика доста сериозни дебати и мисля, че това е много полезно. Както стана сериозен дебат и в Комисията по икономическа политика и туризъм, наистина има нужда от такъв законопроект, има нужда от намеса на този пазар от страна на държавата, най-вече в съдържателите и в обемите на данъчните складове. Аз не съм адвокат на Комисията за защита на конкуренцията, но искам да Ви обърна внимание, че винаги когато е правен когато е правен секторен анализ от страна на Комисията, те са констатирали в своите доклади, че има концентрация на данъчните складове в играчи през съдържателите и през цените, които се дават като услуги в тези складове, има възможност за манипулиране на цената на горивата, които влизат в държавата. От тази гледна точка Комисията за защита на конкуренцията си е свършила работата и аз изключително много приветствам намесата на държавата, което се предвижда в този закон – да влезе в строителството, в анализа на на акцизните складове, защото наистина една голяма част от манипулирането на цените на горивата може да става през тези данъчни складове. Категорично приветстваме идеята на колегите от Патриотите, обеми от тези складове да се обявяват, да се знаят и задължително да се предоставят като услуга на търговците, които са вносители на такъв вид горива.

Компанията, която ще се ситуира, ще бъде изключително на пазарен принцип и имаме уверение от страна на министъра, че всичко, което се направи като анализ, което предстои да се инвестира в тази компания, ще бъде представено в Комисията. За това съм спокоен от тази гледна точка, че ние ще имаме поглед на това, което предстои предстои да се инвестира, и това, което предстои да се направи като икономически анализ на бъдещото строителство на тези бензиностанции. Ние категорично ще подкрепим този закон и мисля, че още един играч на пазара винаги е полезно.

От това, което чух, считам, че в частта данъчни складове, военни резерви, задължително съхраняване на горива – всички приемате тази идея, и тя наистина е правилна, защото това означава повече участници да имат възможност да се възползват от тази възможност, от свободните обеми от държавните в момента обекти, които са към резерва, но не са данъчни складове. Може би това ще доведе и до една възможност да има повече участници и те да направят и много повече бензиностанции в държавата. Имам една молба към всички Вас. Първо, регулаторът – Комисията за защита на конкуренцията, да не забравяме, че той се избира от Народното събрание и всички Вие имате представители вътре, повечето партии. Да не забравяме, че тази комисия извършва секторни анализи и ние трябва да ги четем. Да не забравяме, че тези анализи помогнаха на това, че ние доработихме Закона за горивата, който, знаете, създаде напрежение в сектора благодарение на този анализ на Комисията. Да не забравяме, че Комисията посочи точно проблема с данъчните складове, тоест ние не може да кажем, че тази Комисия не работи. Аз лично много внимателно следя техните анализи считам, че те… Друг е въпросът как се доказва картел в господствено положение или монопол. Това е изключително трудно. Друг е въпросът да погледнем колко са възнагражденията на експертите в тази комисия и дали с тези възнаграждения те могат да се борят. Това са неща, които трябва да погледнем. По отношение на бензиностанциите искам да Ви кажа нещо. Първо, няма как в момента да имаме анализ за бензиностанциите. Недопустимо е, който и да е министър в момента да направи разход, да се направят типови проекти на бензиностанции, да се направят анализи, при положение че нямам закон, нямам и правната норма в момента да възложа това нещо. Когато говорим за бензиностанции, искам ясно и много точно да кажем, че тези 100 бензиностанции, или 100 обекта, или ако станат 101, отсега се извинявам, или са повече, защото този анализ се работи, те по някакъв начин ще намаляват цената на горивата в България. Това трябва да е ясно, че е нонсенс. На тези бензиностанции първата – тяхната основна функция, ще бъде ясно да се вижда как се формира цената – възможността от данъчния склад до бензиностанцията. Тоест ние ще имаме ясен показател. Знаете, че когато има спадове на цените, качване на цените, има разлика в това кога спада цената в България до крайния потребител, разбира се, при увеличаване на цената – тя много бързо се увеличава. Считам, че първото – това е основната цел, но най важното на този законопроект наистина са данъчните складове. Говорейки за бензиностанциите, ние имаме и други задължения по европейски директиви както и задължения към инвеститори, с които водим разговори, а именно изграждането на алтернативни горива. Тук мога да кажа: задължително на тези обекти ще има електрическо зареждане – това е задължително. Задължително трябва да имаме необходимата изградена инфраструктура, която да покрива голяма част от територията на България, и то ключовите регионални центрове. Задължително анализът трябва да ни посочи къде ние трябва да разположим такива обекти – там, където няма конкуренция. Давам пример: в няколко областни центрове да има три или четири бензиностанции, тоест да я няма тази конкуренция. Задължително в момента говорим много и за водород. Това също е едно бъдеще, а всички инвеститори, с които разговаряме, ни казват: българската държава не покаже ли, че Вие инвестирате в такава инфраструктура, не ни чакайте! Знаете, засега тепърва ще се говори за бюджета в Европейския съюз, не искам да го коментирам, все още е прогноза. Но ние ще имаме задължение и по зелените сделки, ние трябва да мислим по много неща. Затова още един път – благодаря Ви. Ще се постараем. Всичко това беше обяснено в Икономическата комисия, мъдрият председател на Комисията, разбира се, взе и най-мъдрото решение. В четиримесечен срок ние трябва да представим абсолютно цялостната разбивка на това как ще функционира търговското дружество, което ще управлява бензиностанциите, затова и няма такъв анализ. Анализът е само по отношение на държавните обекти, които ще се превърнат в данъчни складове, защото и към момента в държавния бюджет, в държавния резерв са предоставени средства за управление на тези складове, на тези обекти. Това е подадено и анализът е ясен. Бюджетът се приема всяка година от Народното събрание. Държавното предприятие – Вие ще може да гледате това, а търговското дружество – нека да се вземе решение от Народното събрание, че може да има такъв субект, и той ще отговаря на всички изисквания, включително, което беше казано: „данъчните складове ще бъдат регистрирани като всеки един друг частен обект по Закона за горивата“, който Вие също приехте. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Колеги, продължаваме с изказванията. Не виждам заявки за изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля квесторите да поканят народните представители в залата.

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 21 май

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Като се присъединявам към всички аргументи за евентуалните положителни ефекти на държавна собственост в този сектор, който очевидно е картелизиран, гласувах „против“, тъй като е нарушен Правилникът на Народното събрание. В мотивите на вносителите няма нито едно число. В момента Вие подписахте празен чек, че ще се прави някаква фирма незнайно с колко пари, незнайно с какви икономически ефекти. Съгласен съм с някои от аргументите, които колегата Караниколов каза, но всеки път на всяко обсъждане в Икономическата комисия, в Бюджетната и днес за първи път в парламента вносителите, представени от министъра на икономиката, извеждат някакви нови идеи. Тъй като се разбира, че 100 бензиностанции няма как да влияят на пазара от 4000 бензиностанции, повече даже – заедно с ведомствените, сега ни се казва, че тези 100 бензиностанции ще бъдат поделения на статистиката и всеки българин, като отиде да зареди някъде, ще може от мобифона си да види каква е българската бензиностанция, че там е по-евтино. И какво ще направи?! Ще заклейми частната бензиностанция и ще си зареди. Приятен ден! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гечев. И на Вас също. Господин министърът иска да каже няколко думи. Заповядайте, господин Караниколов. МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Още един път благодаря. Не исках да влизам в този тон, но ще напомня, че идеята за бензиностанциите преди малко беше казана на кого Нека да не правим това нещо, защото, още един път казвам, идеята на тези бензиностанции не е само да формират цена на гориво. Идеята е много по-мащабна от това, което си говорим. Целта ни е да изградим инфраструктура, целта ни е през тези бензиностанции да формираме една реална цена, а не когато стане такъв дисбаланс между цените и ни задават въпроси защо цената на горивата в България не пада, ние трябва да питаме всички и да чакаме 20 дни да получим отговор. Още един Още един път искам да е ясно: основната политика тук са данъчните складове. През данъчните складове ще влязат и повече участници, ще имаме и повече бензиностанции. Имайки повече участници, ще имаме по-добри цени, по-добра услуга и по качествено гориво.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5 март 2020 г. На редовно заседание, проведено на 28 май 2020 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, №

госпожа Геновева Господинова и госпожа Ася Донева – експерти в същата дирекция; представители на неправителствени организации и сдружения на собственици на имоти. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Емил Димитров. Внесеният законопроект има за цел въвеждането на новия подход за управление на „Натура 2000“ в България, а именно управлението на защитените зони на регионален принцип чрез разработване и изпълнение на териториални планове за управление. Подходът предвижда и изграждането на нови структури за управление на мрежата на регионално и национално ниво. Регламентира се правомощието на министъра на околната среда и водите да разработва Национална приоритетна рамка за действие за „Натура 2000“ съгласно изискванията на Европейското законодателство, както и разработването на териториалните планове от страна на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. Чрез Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се въвеждат крайните срокове, докогато министърът на околната среда и водите трябва да внесе наредба за разработване и утвърждаване на териториалните планове за управление, методическо ръководство за разработване на териториалните планове, териториалните планове, както и да изготви и одобри целите на „Натура 2000“ на биогеографско ниво, на ниво мрежа и на зоново ниво в Документ за целите. Заложен е и краен срок за директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за организация на разработването и утвърждаването на териториалните планове за управление на защитените зони. Проектозаконът отговаря в голяма степен на констатациите на Европейската комисия по наказателната процедура срещу България във връзка с неизпълнение на задължението за определяне на специфични за зоните подробни цели и мерки за опазване. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Атанас Костадинов, Джевдет Чакъров, Явор Божанков, Красимир Богданов и Ивелина Василева. Господин Костадинов счита, че подходът за управление е неправилен и прилагането му ще доведе до отрицателни резултати и подчерта, че парламентарната група на БСП ще се въздържи при гласуването. Господин Божанков изрази мнение, че е необходим нов подход и финансиране на дейностите, но счита, че е необходимо текстовете да се изчистят между първо и второ четене в рамките на работна група. Господин Чакъров като цяло подкрепя Законопроекта, тъй като принципите и философията му са в правилната посока, но смята, че има неприемливи текстове, които трябва да се подобрят между двете четения. От името на парламентарната група на „Обединени патриоти“ господин Богданов приветства Законопроекта, като счита, че е умерен и отразява обективно всички интереси в сферата на биологичното разнообразие. Госпожа Василева изрази подкрепа от името на парламентарната група на ГЕРБ. Подчерта, че Законопроектът е стъпка напред в усилията на Министерството на околната среда и водите за въвеждане на нов подход за управление на мрежата „Натура 2000“ и акцентира върху научния подход. изразените становища, ще бъдат прецизирани текстовете, където е необходимо, преди второ четене. От страна на сдруженията на собственици на имоти беше изразено мнение, че е необходимо да се въведе договорното начало между държавата и частните собственици и да се намери механизъм за компенсиране на собствениците на земи, попадащи в защитени зони. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за“, „против“ и 7 гласа „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и изрази следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 март 2020 г.“ Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 март 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 3 юни 2020 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 март 2020 г. Законопроектът беше представен от господин Николай Кънчев – заместник-министър на околната среда и водите. В заседанието участваха също и господин Мирослав Калугеров

Основната цел на предложените законови промени е да бъде усъвършенствана нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, намаляване на административната тежест и съотнасяне на новия подход за управление на „Натура 2000“ в България и в приложимия специален закон. Във връзка с това със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие се правят следните основни промени: С предложените промени се въвежда правомощие на министъра на околната среда и водите за разработването на Национална приоритетна рамка за действие за „Натура 2000“ съгласно изискванията на чл. 8 от Директивата за местообитанията. Регламентира се задължение на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за разработване на териториални планове за управление на „Натура 2000“. Прави се промяна в периода на действие на плановете за управление от 5 на 6 години – промяната в периода цели уеднаквяване на срока на действие на плана с този на програмирането на средствата от Европейския съюз, тъй като основната част от финансирането се очаква да се осигури от европейските фондове. Прецизира се съдържанието на мерките в териториалните планове за управление, а именно по-прецизно изпълнение на разпоредбите на чл. 2, т. 3 от Директивата за местообитанията. Министърът на околната среда и водите се определя като национален орган за управление на мрежата „Натура 2000“, съответно се определят и неговите правомощия. Също така е предвидено създаването на Национален консултативен съвет за „Натура 2000“ към министъра на околната среда и водите, съответно се определят неговите правомощия. Законопроектът предлага директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите да се определят като регионални органи за управление на защитените зони в териториалния обхват на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, като се регламентират техните правомощия. Законопроекта е предвидено създаването на комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на „Натура 2000“, като съответно се определят техните правомощия. Въвежда се задължение за разработване на методическо ръководство за разработване на териториални планове за управление на „Натура 2000“ на регионално ниво. Прецизира се терминологията по отношение на защитените видове, обект на защита от мрежата „Натура 2000“. Премахват се изискванията за предоставяне на документи, свързани с регистрацията на юридически лица. Отпадат задълженията на министъра на икономиката за даване на съгласие за достъп до генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури, както и задълженията му за контрол върху ползвателите на генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури на територията на страната. Тези задължения ще се изпълняват от министъра на околната среда и водите в рамките на неговата обща компетентност по прилагане на Протокола от Нагоя. В Проекта на акт е предвидено и извършване на техническа корекция в Директивата за птиците относно опазването на дивите птици. Основните очаквани резултати от приемането на предложените промени са: - въвеждане на новия подход за управление на мрежата „Натура 2000“ в Република България; - осигуряване на цялостния процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания съгласно Директивата за местообитанията и Директивата за птиците; - осигуряване на ефективно и ефикасно управление на мрежата „Натура 2000“ в Република България в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията и указанията на Европейската комисия; облекчаване на бизнеса и администрацията по отношение прилагането на регистрационните режими; - подобряване на възможностите и координацията на контролните органи. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага, 6 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“, на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12,

за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерски съвет на 5 март 2020 г. На заседание, проведено на 28 май 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 март 2020 г. Законопроектът беше представен от господин Мирослав Калугеров – директор на дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерството на околната среда и водите. Основната цел на Законопроекта е да бъде усъвършенствана нормативната уредба за управление на „Натура 2000“ в България. На министъра на околната среда и водите се определя правомощие за разработването на Национална приоритетна рамка за действие на „Натура 2000“, която трябва да бъде одобрена от Министерския съвет. Регламентира се задължение на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за разработване на териториални планове за управление на „Натура 2000“. Периодът на действие на плановете за управление става 6 години, с което се цели уеднаквяване на срока на действие на плана с този на програмирането на средствата от Европейския съюз. Министърът на околната среда и водите се определя като национален орган за управление на мрежата „Натура 2000“, съответно се определят и неговите правомощия. Създава се Национален консултативен съвет за „Натура 2000“ към министъра на околната среда и водите и се определят неговите правомощия. Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите се определят като регионални органи за управление на защитените зони в териториалния обхват на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, като се регламентират техните правомощия. Създават се комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на „Натура 2000“. Въвежда се задължение за разработване на методическо ръководство за разработване на териториални планове за управление на „Натура 2000“ на регионално ниво. Това е особено важно, за да може да започне процесът на разработване на териториалните планове. Премахват се изискванията за предоставяне на документи, свързани с регистрацията на юридически лица. Mинистърът на околната среда и водите дава съгласие за достъп до генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури и упражнява контрол върху ползвателите на генетични ресурси от промишлени микроорганизми, вируси и клетъчни култури на територията на страната. По Законопроекта са получени девет становища от: WWF България, „За туризма на Калиакра“, Националния природонаучен музей към Националното сдружение на общините, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, СДП „Балкани“, Българската стопанска камара, Националната асоциация „Българско Черноморие“ и Лесотехническия университет – София. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: С 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие,

На редовно заседание, проведено на 14 май 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 2020 г. От името на вносителя Законопроектът бе представен от господин Николай Кънчев – заместник-министър на околната среда и водите. Основната цел на Законопроекта е да бъде усъвършенствана нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, намаляване на административната тежест и съотнасяне на на новия подход за управление на „Натура 2000“ в България. Предвидено е министърът на околната среда и водите да разработи Национална приоритетна рамка за действие за „Натура 2000“, която трябва да бъде одобрена от Министерския съвет. Министърът на околната среда и водите се определя като национален орган за управление на мрежата „Натура 2000“ и се определят и неговите правомощия. Регламентират се задълженията на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите за разработване на териториални планове за управление на „Натура 2000“ на ниво териториален обхват на Регионална инспекция по околната среда и водите. Предложена е промяна в периода на действие на плановете за управление от 5 на 6 години, като промяната в периода цели уеднаквяване на срока на действие на плана с този на програмирането на средствата от Европейския съюз, тъй като основната част от финансирането се очаква да се осигури от европейските фондове.

на регионалните инспекции по околната среда и водите се определят като регионални органи за управление на защитените зони в териториалния обхват на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, като се регламентират техните правомощия. Създават се комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на „Натура 2000“ и се определят техните правомощия. В резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа „за“, без „против“

на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Господин Ангелов, заповядайте. Госпожо Председател, господин Министър! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 март 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 12 март 2020 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12, внесен от Министерския съвет на 5 март 2020 г. На заседанието присъстваха – от Министерството на околната среда и водите: господин Емил Димитров – министър, и господин Мирослав Калугеров – директор на дирекция „Национална служба за защита на природата“. Законопроектът беше представен от министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров, който акцентира върху основните промени. Основната цел на Законопроекта е да въведе нормативно новия подход за управление на мрежата „Натура 2000“ в България. Предвижда се изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и на регионално ниво. Национален орган за управление на мрежата „Натура 2000“ да бъде министърът на околната среда и водите. Към тях да бъдат сформирани Национален консултативен съвет за „Натура 2000“ и комитети на заинтересованите страни на регионално ниво. Основната дейност на тези органи е да разработят да разработят и одобрят и съответно да осигурят прилагането на така наречените териториални планове за управление на мрежата „Натура 2000“. Предвижда се да има 16 териториални плана за управление, колкото са и регионалните инспекции по околната среда и водите. За всяка една инспекция териториалният обхват да бъде покрит от такъв териториален план за управление за всички защитени зони в тези територии. Целта е всички защитени зони да бъдат управлявани на база на планови документи, което да даде възможност да се определят специфичните за подробни цели и мерки на опазване. Този законопроект, който е видоизменен и внесен, предлага преодоляване на голяма част от констатациите на Европейската комисия по наказателна процедура срещу България от 2018/2352, а именно, че България не е изпълнила задълженията си за определяне на специфичните за подробни цели и мерки за опазване, които да се включат в подходящи планове за управление. Има такава констатация и в одитен доклад на Сметната плата. Институциите на Европейската комисия неколкократно са обръщали внимание на ангажимента на България да създаде такива структури. Във връзка със започналата наказателна процедура срещу България и последиците от нея се налагат спешни действия, за да се приеме Законопроектът, което води до възприемане на нов подход за изменение на спорни текстове. Тъй като почти 34% от територията на България попада в тази зона, се пораждат множество конфликти. В тази връзка е възприет следният подход за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие: в спешен порядък са разгледани основните текстове и е направена съпоставка – от една страна, текстове, които не подлежат на коментар и няма възражения, а от друга – текстове, които са силно

от общо 42 параграфа на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие напълно отпадат 13 параграфа, един отпада частично, а по 23 параграфа няма бележки, пет от тях трябва да се запазят. на околната среда и водите предстои: - сформиране на управленска структура и изграждане на капацитет; - разработване и приемане на териториални планове за управление на 343 защитени зони – разписване на разписване на 343 заповеди, определящи специфичните цели и мерки за опазване; - обявяване на зоните от значение за общността, като специални консервационни зони, с включване на по-подробни цели на опазване за конкретните зони; изпълнение на заложените приоритети и ефективното разходване на предвидените средства по Оперативна програма „Околна среда“ и други източници на финансиране. Отношение по представения законопроект взеха народните представители: Кристина Сидорова и Юлиан Ангелов. След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 9 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, №

Вие ли искате, господин Министър? Заповядайте. После господин Костадинов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволете ми преди да започна моето изложение да поздравя всички със Световния ден на околната среда! Позволете ми да поздравя намиращите се тук, в залата, Ваши колеги народни представители, министър Ивелина Василева, министър Джевдет Чакъров, заместник-министър Атанас Костадинов! Искам да поздравя и всички председатели, заместник-председатели, членове на Екологичната комисия, които в това и в предходните народни събрания са дали своя принос за чиста екология в България! Позволете ми да поздравя и всички служители в националните паркове, басейнови дирекции, екоинспекции и тези, които се занимават с провеждането на политиката у нас и пред Европейския съюз! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Честит празник и на Вас, господин Министър! Основна цел на настоящия законопроект е да бъде усъвършенствана нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, намаляване на административната тежест и съотнасяне на новия подход за управление на „Натура 2000“ в България и приложимият специален закон – Законът за биологичното разнообразие. Новият подход за управление на „Натура 2000“ в България предвижда изграждането на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво. Национален орган за управление на мрежата „Натура 2000“ ще бъде министърът на околната среда и водите, както в докладите неколкократно чухме, а органи за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. Към тях ще бъдат сформирани Национален консултативен съвет за „Натура 2000“ и комитети на заинтересованите страни на регионално ниво. В допълнение, съгласно новия подход, се въвежда задължението за разработване на териториални планове за управление на мрежата. По този начин всички защитени територии ще бъдат управлявани на база на тези планови документи, което ще даде възможност да се определят специфичните за зоните подробни цели и мерки за опазване. опазване. Проектозаконът адресира голяма част от констатациите на Европейската комисия по Наказателна процедура 2018/2352. Подобни констатации се съдържат и в Одитен доклад на Сметната палата на Република България Службите на Европейската комисия неколкократно са обръщали внимание на ангажимента на България да създаде структура за управление на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка значителен финансов ресурс от Оперативна програма е заделен за финансирането на тяхното изграждане и разработването на плановете за управление. Забавянето на създаването на структурите за управление води до неусвояване на средствата по Оперативна Оперативна програма „Околна среда“ и до риск от загубата им. Горните обстоятелства налагат предприемане на бързи действия за приемане на Законопроекта. В тази връзка беше възприет подход – изменението на спорните текстове да бъде отложено за следващ Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, като в спешен порядък бъдат разгледани основните текстове, въвеждащи комуникация със службите на Европейската комисия – подход и текстовете, по които не е имало възражения. Във връзка с изложеното на заседание на Министерския съвет предложихме отпадането на параграфи от първоначално подготвения и подложен на обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение. При това положение от общо 42 параграфа този закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие напълно отпаднаха 13 параграфа, един отпадна частично, по 23 от параграфите нямаше бележки пет трябваше да се запазят въпреки получените по тях разнопосочни становища. С Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие се правят следните основни промени:

3. Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите се определят като регионални органи за управление на защитените зони в териториалния обхват на съответната инспекция, като се регламентират и техните правомощия. Създават се комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на „Натура 2000“, съответно се определят и техните правомощия. 5. Въвежда се задължение за разработване на териториални планове за управление на „Натура 2000“, които ще се утвърждават от директорите на регионалните инспекции по околната среда след одобряване от комитетите на заинтересованите страни. В териториалните планове за управление ще се предвиждат мерки за поддържане и възстановяване на местообитанията и видовете, предмет на опазване на защитените зони. 6. Въвежда се изискване Националната приоритетна рамка за действие на „Натура 2000“, разработвана съгласно изискванията на чл. 8 от Директивата за местообитанията, да се приема от Министерския съвет. 7. Актуализират се наименованията на нормативните документи на Европейския съюз. 8. Отпадат задълженията на министъра на икономиката за даване на съгласие за достъп до генетични ресурси от промишлените организми, вируси и клетъчни култури, както и задължението му за контрол върху ползвателите на генетични ресурси от промишлените микроорганизми, вируси и клетъчни култури на територията на страната. Тези задължения ще се изпълняват от министъра на околната среда и водите в рамките на неговата обща компетентност при прилагането на Протокола от Нагоя. 9. Разширява се обхватът на контрол на митниците и по отношение на защитените видове с цел пълно осигуряване на защитата им и борба с незаконния трафик на защитени видове. видове. 10. Съкращава се процедурата за реакция и настаняване в спасителни центрове на задържани на митниците екземпляри от застрашени видове. С Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие не се правят изменения в други закони. Считаме, че с частичното приемане на Законопроекта е направен компромис, който обаче ще даде възможност да намерят решения много от повдигнатите в годините въпроси относно ефективното управление на мрежата „Натура 2000“ в България и значително намаляване на рисковете от неблагоприятни последици за държавата вече споменах Оперативна програма „Околна среда“, колко много разчитаме на нея и не би следвало да я подлагаме на риск. Своевременното приемане на Законопроекта е критично важно, тъй като поставя основата за решаване на няколко основни и времеемки въпроса, а именно: сформиране на управленски структури и изграждане на техния капацитет; разработване и приемане на териториални планове за управление на всичките 341 защитени зони, и последно – изпълнение на заложените приоритети и ефективно разходване на предвидените средства по Оперативна програма „Околна среда“ и други източници за финансиране. Благодаря Ви още веднъж и честит празник! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Заповядайте, господин Костадинов – откривам разискванията за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз съм длъжен да благодаря и да върна добрите пожелания, които министър Емил Емил Димитров отправи, със следния коментар, че поздравленията за свършеното към екипите в МОСВ през годините, го осъзнавам по-често като дълг на това, което все още не сме направили през тези години, въпреки че сме имали добри намерения, но винаги трябва да има такъв позитивен подход към грижата за природата. Защо? Казаното не е голословно, ще се опитам да се мотивирам. Очевидно е, че времето е назряло много. Очевидно е, че Европейската комисия ни казва, че ако не регулираме тези процеси, които дълго време не сме регулирали, средствата по Оперативна програма „Околна среда“ ще бъдат замразени и вероятно спрени, тоест моментът е сега. След като България положи доста усилия да управлява водите си чрез така наречената ВиК стратегия по административен начин или в административни граници – Вие знаете, че водите не се движат в административни граници, а по позиционирането позиционирането им в басейните на България, този вариант на Законопроект се опитва да администрира или да вкара в административни граници вече и биоразнообразието. Излишно е да се дават доводи и да се коментира защо това не би било възможно. Така че аз не съм против четиристепенния подход, който е въведен, той е взаимстван от Европейския тематичен център като идейна разработка. Как обаче е имплементиран в Законопроекта? Моето изказване цели следното: да положим максимални усилия. Това, което спешно трябва да направим, е да изчистим текстовете между първо и второ четене и да направим една работеща система. В момента има Съвет на учените, Висш експертен екологичен съвет, Национален съвет по биологично разнообразие. Създаваме допълнително Национален консултативен съвет за мрежата „Натура 2000“, регионални органи за управление на защитените зони за 16 територии и Комитет, който да ги консултира, разбира се, ще се назначат и 140 човека на щат – трябва, без хора това няма да стане. Големият проблем е следният. Първият проблем е чисто административно-структурен. Не може по закон и по наредба, и по приложение регионалните инспекции да да подготвят, да планират, да управляват и да контролират в едно и също време. Това не е европейски подход! Това ще бъде отхвърлено от Европейската комисия. Органът по програмиране, органът по изпълнение и органът по контрол трябва да са позиционирани на по околната среда и водите да бъдат тези места, които ще управляват тези територии, никъде в документа не е посочена Изпълнителната агенция по околна среда. Изпълнителната агенция по околна среда, уважаеми колеги – освен че при нея е Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, Националната система за мониторинг на околната среда е в Изпълнителната агенция по околна среда, която отговаря за всички компоненти и фактори на средата. Тя е и част от Европейската агенция по околна среда, а и Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие е в рамките на Изпълнителната агенция. Тя затова е Изпълнителна агенция. Няма проблем тези 140 човека, ако са оценени по начина, по който трябва да осъществяват действията си, да бъдат именно служители на Агенцията. Знаете, че има изнесени структури на Агенцията, има лаборатории – можем да го направим. Но един и същи орган и водите, да контролира дейността, да я консултира, да я програмира и да я провежда, според мен административно и законово е неправилно. Още нещо, което искам да отбележа по посока на това да се оптимизира предложената структура, е, че един по-засилен мрежови подход, който да запази принципите на устойчивото развитие в управлението на „Натура 2000“, ни е нужен. Не може да заменим четиристепенния подход, който принципно подкрепям, тоест ратификационен подход – как ще се управлява и как ще се оценява биоразнообразието, да го заменим с подхода на устойчивото развитие. Знаете, че използването на природните условия и на природните дадености трябва да става така, че да носят да носят икономически и социален смисъл, и културен имунитет, съобразявайки се с принципите на околната среда. Ето този е водещият принцип. И защо го казвам? В момента има три национални парка, имаме 11 природни парка, за които отговаря Министерството на земеделието, храните и горите, 341 защитени зони и 55 резервата. Всеки един от тях има органи за управление освен всичко, което Ви изброих до момента. Никъде в Закона нито Агенцията, нито дирекциите на националните паркове, нито органите, които управляват защитените територии, са споменати. Ами това ни е основата, това ни е платформата, на която работим в момента. Трябва да се опитаме с Вас да интегрираме в един логичен механизъм, който да действа добре. Иначе може да създаваме много нови работни места, но ако не функционират коректно, ще ощетим и държавния бюджет. Така че според мен трябва да има един по-силен мрежови подход, той трябва да е консолидиран в едно логично управление и трябва да стъпва на това, което българската държава до момента е правила. Сложно и тежко е, защото България е една от държавите, знаете, с най-голямо наличие на биоразнообразие чрез системата „Натура 2000“ и по двете директиви – за хабитатите и птиците, около 35% от територията. Това е много голямо предизвикателство, но Ви заявявам, че никъде в моделите на управление, колкото и да е различно в Европа, по този начин не е толкова комплицирана ситуацията, както ние я правим. Така че, в заключение, искам да призова тези думи да бъдат чути – да потърсим още възможности, да не припокриваме, което е много сериозен проблем, функции по програмиране, управление и контрол, да ги съсредоточаваме в един орган. И, в заключение, нека да обърнем внимание и на възраженията на така наречените зелени организации. Има едно твърдение, че научната общност като цяло е изкарана от процеса на управление. Както и „Москва не вярва на сълзи“, така и Брюксел го прави, повярвайте. И темите темите по „Натура 2000“ могат да бъдат коригирани, управлявани или коментирани само на базата на научни данни и подходи – нищо друго не върви като административен подход пред Европейския съюз и Европейската комисия. И аз не заставам изцяло зад мнението, че научната общност е изкарана от този процес, но видимо Законът е дебалансиран, като не дава тяхно адекватно присъствие. Трябва и научните общности, и интересите на собственици на земи, и интересите на бизнеса в центъра да бъдат екологичните въпроси на биоразнообразието, и ние сме длъжни да намерим този баланс. Така че с тези препоръки – те са общи, ще се постарая на второ четене да ги конкретизираме малко, моля да ги имате предвид и Ви благодаря. Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги? Госпожо Василева, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги, позволете и аз да започна с поздравления за Световния ден на околната среда – поздравления към всички, които са свързали своя професионален път с опазването на околната среда и всички, които милеят за природата. Искам да поздравя и министъра и с празника, и с неговата решителност и енергичност, защото факт е този законопроект има дълга история. Още през 2017 г. започна дискусията със заинтересованите страни относно въвеждането на нов подход за управление на мрежата „Натура 2000“.

всъщност имаше стопиране на този процес. Действително, и съгласно изискванията, произтичащи от европейското законодателство, и препоръките на партньорите ни от Европейската комисия е необходимо да бъде въведен адекватен подход за управление на мрежата „Натура“, който да гарантира опазването на биоразнообразието и прилагането на двете директиви – за местообитанията и видовете, и директивата за дивите птици в националното законодателство в национален план. Факт е – темата „Натура“ винаги предизвиква емоции, напрежение, разнопосочни, много често конфликтни мнения. Факт е, че много са въпросите, които стоят за решаване. Факт е, че този законопроект съдържа текстове, по които е постигнат компромис в дългите обсъждания. В този смисъл аз искам да изразя подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ за приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, разбира се, да

апелират към прецизиране на някои части от текстовете. Ние имаме готовност да работим върху това – във фазата между първо и второ четене на Законопроекта. Разбира се, изключително важен е научният подход. Знаете, че той е в основата на екологичното законодателство, и в този смисъл има текстове, които са предложени и от самото Министерство на околната среда и водите в становището, което те са представили пред Комисията по околната среда и водите. Бяха изразени мнения, че този подход няма да бъде одобрен от Европейската комисия. Не мисля, че това отговаря на действителността, предвид на това, че той е комуникиран с Европейската комисия. Важно е също така да се каже, че Изпълнителната агенция по околната среда има ангажименти, свързани с мониторинга и подготовката на докладването към Комисията за изпълнение на целите, но преди всичко изключително важно е да бъде установен подход, чрез който да бъдат заложени целите – специфичните и общите за консервация, целите за съхраняване, опазване на биоразнообразието, и за гарантиране на устойчивото развитие, от една страна, защитавайки природата, от друга страна, давайки възможност за устойчиво социално-икономическо развитие. В този смисъл аз призовавам всички колеги да подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: …и необходима стъпка напред към усъвършенстването на нормативната уредба, към създаването на едно законодателство, което в в пълна степен да отрази и европейското законодателство, и усилията на всички нас да гарантираме устойчивото развитие. Благодаря Ви много за вниманието. Както казах, имаме готовност да работим заедно и с експертите от Министерството на околната среда и водите по усъвършенстване на някои от текстовете между първо и второ гласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева. Реплики?

ЛЮБОМИР БОНЕВ: …чухме във Вашето изказване решителност, енергичност, нов подход за управлението, нова структура, нови планове, добронамереност. Сега въпросът ми, по-скоро репликата ми е: да, необходимо е да се приеме, да, необходимо е евродирективите да се спазват. Аз малко ще конкретизирам въпроса и ще го изместя от основната рамка на Закона, като в същото време ще обърна внимание относно органите, които ще го управляват, тоест териториалните планове – РИОСВ. Защото, госпожо бивш Министър, няма го министъра, съжалявам за което, да го чуе правата, които се дават на директорите на регионалните инспекции, където ги има, тоест визирам, че една област или две области в рамките на десетина дни след решение на Министерския съвет или след промяна на Правилника на МОСВ ще останат без РИОСВ. Визирам Перник и Кюстендил – две области с тежки специфични производства, две области с огромни територии, които попадат в Натура. Така че, докато си говорим за тези хубави неща как предстои да се случват, и как Законът ще даде изцяло нов тласък на опазването на Натурата, се случва Черноморието

Не виждам. Заповядайте, госпожо Василева, за дуплика. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Бонев, започвам отзад напред. Що се отнася до това, което в момента наблюдаваме на Черноморието – именно в зоната на Алепу, за мен това е абсолютно безобразие. Що се отнася до структурата на регионалните инспекции по околната среда и водите и Устройствения правилник на Министерството – това са въпроси, които не са от компетенциите на законодателната власт. Знаете много добре, че и кадровата политика, и административната организация на работата на институцията не е от компетенциите на законодателния орган, така че това бих могла да коментирам. Законопроектът няма отношение към конкретни регионални инспекции. Той въвежда принципен подход, който трябва да гарантира създаването на една система

дебатите да продължат, тоест парламентарното време да продължи и до гласуването на настоящия законопроект, след което да започне парламентарният контрол. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА тази процедура я гласувахме, когато обявихме точката, така че това е гласувана процедура и ще продължим до гласуване на втора точка. ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря. Първо искам да благодаря за репликата на господин Бонев, която беше дълга, обилна и безсмислена. Аз не можах да чуя нищо в нея. Искам само да кажа, че подкрепям линията, която е поета – да се върви към решаване на проблема с управлението на защитените райони. Искам да кажа на народните представители, че България допусна, единствена в Европейския съюз, частни интереси да определят по-нататъшните държавни интереси в сферата на опазване на околната среда. Имам предвид няколко семейни неправителствени организации, които очертаха това безумие – България да има 15 пъти по-голяма

В тази връзка искам да Ви кажа, че трябва да се подготвим по-нататък, и то законодателно, за ревизиране на това ненормално положение.

Там един вицепремиер, бивш еврокомисар, се опитваше да направи същото, както ние сега се опитваме да сложим изпълнението, контрола в един и същ орган, и мисля, че ще бъдем атакувани, за съжаление. Освен това искам да кажа, че наистина Законът е добър, но със силно наклонена едната част на везната към защитата на територии, в които аз съм проверявал. В някои от териториите жълтата жаба

Така че на този етап предлагам да подкрепим Закона, но да бъдем много внимателни при второто гласуване, защото, пак повтарям, липсата на балансирани интереси на регионално равнище в комитетите на заинтересованите страни,

в регионалните комитети за защита на интересите, а има по един представител във всички останали регионални организации, мисля, че ще доведе отново до много неразбории. Трябва всички да бъдат представени еднакво както на национално равнище, така и на местно. И последно, не може да бъде променено нищо без научно доказателство, а това научно доказателство на ниско равнище в регионалните структури – комитетите за наблюдение, го няма. Там не се предвижда, за разлика от националната,

Казахте, че господин Бонев дълго и напоително тук нещо разказвал. Той не търси съкровището на Индиана Джоунс в биоразнообразието, а каза много кратко, точно и ясно, че се вменяват контролни функции на регионални инспекции по околната среда и водите и две от тях, посочи ги конкретно – Кюстендил и Перник, остават без такива. Какво неясно има, господин Петров? Станете тук на тази трибуна, тъй като госпожа Василева каза, че това не е работа на Комисията, за което е абсолютно права, и аз ще помоля в репликата господин Димитров да отговори на този въпрос…

сигурно е важна жълтата жаба по всяка вероятност, сигурно е определена от територия по Натура за защита на биоразнообразието. И на Алепу има защитени видове по принцип, но това не го споменахте. се опитвах да кажа в репликата, сега се възползвам от възможността, че министърът е тук – че се вменяват отговорности и функции на органи, които няма да съществуват само след 10 дни, че един шестгодишен план за развитие, който се предвижда с този закон, би следвало да се изпълнява именно от тези директори, които няма да ги има за две области. Защо? Те да не са част от друга държава? Или може би за по-кратко от Кюстендил и от Перник ще идват в София? Ако това е идеята, окей! По тази логика може да ги пратим и в Бургас, може и във Варна. Така че, господин Петров, хубаво е да разбирате какво се опитвам да кажа. Благодаря, господин Бонев. Дуплика ще има ли, господин Петров? Не. Заповядайте, господин Министър. (Реплики.) Господин министърът иска да думата.

Ама как можахте да помислите, че Вашата съпруга ще бъде уволнена в Перник, господине? Тя хич да не ходи на работа, няма да я уволня никога само защото е Ваша съпруга! Защо го помислихте изобщо?! Не е ставало дума. Вашата съпруга по никакъв начин – хич да не идва на работа, нищо да не работи, тя никога няма да бъде уволнена. Спокойно! По отношение сега на РИОСВ-етата. Вие да сте чули, че в Бобов дол има проблеми – прокурорски проверки, опасности със замърсяване и така нататък години наред?! Да сте чули, че на втория ми работен ден се наложи да отида там да видя комини, да видя измервателни уреди? Кой отговаряше, извинявайте, колега от Перник, за Бобов дол? Не е ли същото РИОСВ? Да сте чули, че в момента има прокурорски проверки за това, че години безотчетно са опрощавани суми на общини? Правил се е на финансов министър един от бившите шефове на РИОСВ. Да сте чули за това нещо? Или и за това не сте чули? Да сте отишли в Перник, да сте видели, че имаше едно хранилище: сгуроотвал „Седми септември“ – Калкас, което от 10 години е трябвало да бъде закрито, но не беше закрито. Наложи се да ходим да режем тръби и в момента да решаваме проблеми. И за това ли не сте чули, а живеете в Перник? И половината град казва: „Искаме да закриете хранилището“, другата половина казва: „Къде ни е топлата вода?“ И искате да предизвикате стачка точно преди изборите, за да може... Миналата година кампанията беше: нямаме вода, тази година: нямаме парно!

Само да поясня, РИОСВ-етата не са точно копие на административно-териториалното деление в България. Има някои, които отговарят за един окръг, за една област, за две, за три. РИОСВ – Перник, ще остане да съществува в същата сграда и на същото място. Двама души ще си сменят визитните картички, няма да се водят директори, а началник дирекция или началник отдел и това е големият проблем на обществото. РИОСВ – София, ще отговаря за всички, защото там са си направили държава в държавата и ми създават проблеми от втория работен ден. Как може 10 години да не направиш нищо и накрая да кажеш: „Ние на двадесет и еди-кой си февруари изпратихме писмо до София, решихме си проблемите.“ То не е ли съществувало преди нас? В момента, в който изпратите писмо в София – решихме въпроса на Значи РИОСВ – Перник, ще бъде закрита, ще бъде сложен директорът на РИОСВ – София, да отговаря и за Перник. Всички инспектори, които и досега са упражнявали контрол, ще продължават да изпълняват контрол, ще се намират в Перник и ще си вършат всичко, което и до момента, с изключение на двама или трима човека, които ще се наложи да си сменят длъжността. Това е големият проблем, защото някой трябва да прави кампания за следващите избори, да създава проблем или с топлата вода, или с парното, или с това съпругата му дали ще си смени визитната картичка! Това не може да бъде партиен проблем, не може да се разисква от трибуната на Народното събрание. Пет пъти казах: уволня само – даже тя е временно изпълняваща и е върната на длъжността, тези хора, които създадоха проблемите с Бобов дол, с ТЕЦ – Перник, с Кудин дол, с Калкас, с Пчелина, с всичко това, за което са отговаряли. Всички служители в Перник ще бъдат запазени без трима човека. Къде е проблемът? И навсякъде в България също има подобни структури, които отговарят за няколко окръга. Недейте лични, семейни проблеми да ги превръщате в партийни, в предизборни, в начало на нова кампания, защото това не е редно. (Ръкопляскания от ГЕРБ и

Господин Министър, аз съм шокиран от Вашето изказване. Шокиран съм, защото Вие изместихте темата от Закона за биоразнообразието, лишавайки град Перник от РИОСВ, от една административна единица, която изцяло ще бъде заличена в областен град. Ако имате отношение, язък, че сте перничанин! Има хубава дума за това: „Язък, че сте перничанин!“ Моята жена работи от 2008 г., но аз не мисля да се обяснявам за това (шум и реплики), от създаването на РИОСВ до настоящия момент. Дотук по личните въпроси, но да сведете разговора за Закона за биоразнообразието до това, че лишавате града – областен град, заради двама-трима души. Ами уволнете ги, търсете им отговорност. Това ли е начинът? Така ли се случват нещата?

да вкарвате части от семейството ми в разговор, който касае Закон, който е трябвало да се приеме преди две години, за което държавата подлежи на санкция от Европейския съюз, бих казал, че е смешно, арогантно и глупаво от Ваша страна.

Виждате, че и въпросите на околната среда могат да бъдат атрактивни – вижте, колеги, как се зарежда залата с енергия. Неприятно впечатление ми направи фактът, че когато госпожа Василева говореше, в залата имаше изключителен шум. Моля Ви, госпожо Председател, тъй като въпросите са много важни и ще Ви кажа защо са важни, да упражните правото си на председател – по тези въпроси да не се допуска шум в залата и да се чуваме какво говорим. Колеги, виждам, че малко се повиши интересът, но искам да Ви кажа, че връщането и изтеглянето на България на апликационната форма за магистрала Струма е свързано с част от тези въпроси. Това, което не е направено в документа за целите по „Натура България“, сега сметнете кумулативно какви са финансовите загуби от забавянето? Затова Ви моля, госпожо Председател, по тези въпроси да има ред. На второ място, искам по начина на водене да Ви помоля: това, което е валидно за нас, е валидно и за министрите, на които даваме с допуск да присъстват в залата и ги каним да присъстват. Моля Ви, когато не говорят по темата, да бъдат или прекъсвани, особено когато ние в началото се поздравяваме с Деня на околната среда, а след това слушаме за семействата на народни представители. Моля Ви, упражнете това свое право! Благодаря, господин Костадинов. Относно шума сте абсолютно прав, но мисля, че беше зададен въпрос, на който министърът отговори, така че каквото повикало, такова се обадило!

ЕРМЕНКОВ: ...на предишната процедура по начина на водене и не чух никъде господин Бонев да е задал въпрос на министъра дали ще назначава, или ще уволнява жена му, за да отговаря той на това нещо, както Вие току-що казахте – че господин министърът е бил отговорил на въпрос на народен представител. (Шум Много моля, когато тук, в това число и отговорни фактори в държавата, като министри, се изправят, да бъдат отговорни към себе си, към държавността и най-вече да бъдат сериозни в това, което се обсъжда. Защото проблемът с това дали има РИОСВ, или няма РИОСВ – Перник, не се свежда до това дали има някоя съпруга да работи там или не, господин Министър, и не Ви прави чест

Колеги, закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-12,

Гласували 127 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 34. Законопроектът е приет. С това изчерпахме законодателната част от нашата работа. Преминаваме към: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. отговори. Писмени отговори от: - заместник-министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на два въпроса от народния представител Христо Гаджев; Христо Гаджев; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Маноил Манев; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Ерджан Ебатин; Ерджан Ебатин; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Боряна Георгиева; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Любомир Бонев; Любомир Бонев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Никола Динков; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Виолета Желева и Никола Динков; Динков; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Красимир Янков и Чавдар Велинов; Велинов; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Лало Кирилов; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Иван Димов Иванов и Десислав Тасков; Тасков; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Петър Кънев; Петър Кънев; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; Сидорова; - министъра на правосъдието Данаил Кирилов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Росен Малинов.

Започваме устния парламентарен контрол. Първият въпрос е от народния представител Кръстина Таскова относно демографската криза към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова. Заповядайте, госпожо Таскова.

Моят въпрос отчасти преповтаря това, което съм питала преди година, така че ще Ви запозная какво съм получила тогава като отговор и ще очаквам от вицепремиера да ни обясни как се развиват нещата Преди около година ни уверихте, че мерките, които българското правителство предприема за посрещане на демографските предизвикателства, имат комплексен и цялостен характер и се отнасят в стратегически план до едно адекватно реформиране и адаптиране на всички секторни политики и на социалните системи към демографските промени, като имате конкретни набелязани мерки за смекчаване на негативните демографски въздействия върху всички сфери и области на обществения живот. Информирахте ни, че основният стратегически документ, в отговор на демографските предизвикателства, е приетата от Министерския съвет актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република като в изпълнение на тази стратегия се изготвят годишни планове и годишни отчети. Информирахте ни също така, че Министерският съвет е възложил изпълнението на сериозен проект от страна на Българската академия на науките и Института за изследване на населението и човека на тема „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“. Направени са предложения от Вас, направено е социологическо изследване и анализ, след което сте предложили конкретни мерки и с Ваша заповед сте разпоредила създаването на експертна група с участието на ключови експерти от ведомствата и академичните среди, като групата трябваше да се запознае с разработка на БАН и в най-кратък срок да предложи политики и мерки в областта на трите основни процеса, които определят демографското развитие – раждаемост, смъртност, миграция, и да изработят своите предложения за по-ефективни мерки за изпълнение на управленската програма на правителството в частта на демографската политика. В тази връзка една година по-късно, уважаема госпожо Вицепремиер, моите въпроси към Вас са: какви са данните от отчетите за 2018 г. и 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012 – 2030 г.); наблюдават ли се положителни или отрицателни тенденции в някои от основните процеси, определящи демографското развитие; какви са Вашите прогнози – кога ще има обръщане на тези процеси и ще имаме повече раждаемост; какви предложения направи създадената експертна група, след като се запозна с разработката на БАН; какви мерки бяха предприети от правителството в изпълнение на управленската му програма в частта за демографската политика; и може би най-важният въпрос, който поставям в това питане

три минути за отговор. демографската политика на Република България се изпълнява от множество отговорни институции и ведомства, тъй като тя има, както казах и преди, хоризонтален, интегриран, междусекторен и междуинституционален характер. Годишните отчети на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие (2012 – 2030 г.) се публикуват през втората половина на следващата година. Ето защо имаме отчета за 2018 г., а 2019 г. се подготвя. За подготовката на отчетите се ползват данните от Националния статистически институт. Според изнесените данни от НСИ като положителни тенденции през 2018 г. могат да бъдат отбелязани: намаляването на детската смъртност; намаляването на броя на умрелите лица и коефициентът на общата смъртност; задържането на очакваната средна продължителност на живота; задържането на тоталния коефициент на плодовитост на ниво близко до средното за страните – членки на Европейския съюз; увеличаването на броя на сключените бракове; подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот. Отрицателните тенденции може да обобщим в това, че продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението; намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост. Към моя политически кабинет бе създадена експертна работна група, в която бяха включени експерти от държавните институции и академичните среди, която излезе с предложение за подобряване на демографската политика. Някои от предложенията имаха организационен характер, а други бяха насочени към усъвършенстване на съществуващите мерки. Вече има заложени мерки за 2021 г. в средносрочната 3-годишна прогноза: увеличаване на размера на еднократната помощ за ученици, записани в I клас от 250 лв. за 2020 г. на 300 лв., а от 2021 г. – без доходен критерий; въвеждане на нова еднократна помощ за ученици, постъпващи в VIII клас – 300 лв. без доходен критерии. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира операцията „Родители в заетост“. Целите са насочени към осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни хора посредством осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца. Също така се улеснява достъпът до пазара на труда за родители, които отглеждат деца, посредством осигуряване на предпоставки за запазване равнището на тяхната трудова и икономическа активност, заетост и доходи. Операцията също цели създаване на условия за включване в заетост на безработни родители, които са възпрепятствани при намиране на подходяща работа, поради отглеждането на децата си. По този начин ще се насърчи равният им достъп до заетост и работни места, ще бъдат подпомогнати 5340 работещи родители с деца, като ще бъдат включени 6000 хиляди безработни лица, от които 660 безработни родители. Поради засиленият интерес е предложено увеличаването на бюджета на операцията от 35 млн. лв. на 50 млн. лв. и предстои одобрение от Комитета за наблюдение на Оперативната програма. До момента са подписани общо 3221 тристранни споразумения за осигуряване на услугата за отглеждане на деца, възлизаща на обща стойност 32 млн. 329 хил. 81 лв. С реализиране на Програмата „Подпомагане на семейства с деца“ се оказва подкрепа за отглеждането на децата в семейна среда и насърчаване редовното посещение на училище от децата в училищна възраст и на подготвителните групи за задължителна и предучилищна подготовка в детските градини или в училищата след навършване на петгодишна възраст, посредством интегриране на семейните помощи с останалите мерки за подкрепа на семейството. Това допринася за предотвратяване нарушаването на правото на детето на достъп до образование и до здравни грижи.

дете от майка-осиновителка студентка, учаща в редовна форма на обучение; еднократна помощ за ученици, записани в I. клас; еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки. Към месечните семейни помощи се отнасят: месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година; месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; и месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 годишна възраст. Разходите на държавния бюджет за изпълнение на Програмата „Подпомагане на семейства с деца“ през 2018 г. са, както следва: еднократна помощ при бременност – 1 млн. 622 хил. 550 лв.; еднократна помощ за раждане на дете – 25 млн. 423 хил. 116 лв.; еднократна помощ за осиновяване на дете – 109 хил. 950 лв.; еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци в размер на помощта 1200 лв. за всяко дете близнак. Изплатени са парични помощи за 2075 деца в общ размер

при приемането на всеки нормативен акт от правителството. В оценката на въздействието задължително се включва и отражението върху демографската политика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря и аз. Имате думата за реплика, госпожо Таскова.

уважаема госпожо Вицепремиер! Отговорът Ви почти преповтаря това, което получихме като отговор през 2019 г. Изключително статистически, административен отговор, който наистина не дава конкретни перспективи за увеличаване на раждаемостта в България. Под конкретни финансови стимули, аз затова зададох този въпрос, какво предвиждате в бюджета? Лично аз не останах удовлетворена, защото за мен конкретен финансов стимул означава повишаване на еднократната помощ при живо родено дете към родителите, а не цитиране на общия обем изплатена такава еднократна индивидуална помощ за всички родители. Мога да Ви подскажа и още неща, които през 2008 г. дадоха отражение върху раждаемостта и може би това с най-много родени деца. Тъй като всички предложения, които правим от парламентарната група на ВОЛЯ, включително и парламентарната група, която Вас Ви излъчи като Вицепремиер по демографската политика, отхвърля, използвам възможността да ги споделя пред Вас. Направете намаляване на месеците за изчисляване на обезщетения при майчинство и болничен след раждане, защото това явно дава резултати; увеличете еднократната помощ за родените деца;

Всичко това би повишило и, отново казвам, ако се запознаете със статистиката, ще видите, че дава резултати. Не знам защо обаче трайно отказвате – може би лично Вие или правителството, да работите много по-сериозно по отношение на демографската криза. Времето ми е ограничено. Знаете, че това е изключително важна тема за бъдещето на България, за децата на България и съвсем отговорно Ви предлагам тези предложения да

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Клисурска, както вече споменах в моя отговор, демографската политика има хоризонтален характер и при реализацията ѝ от особена важност е междуинституционалното взаимодействие и сътрудничество. Разбира се, анализират се и се всички възможни предложения, които постъпват. Такива бяха постъпили и бяха изпратени, включително и във Финансовото ведомство, по отношение на работната група, която касаеше експертизата, излъчена за демографската политика. Подкрепата на семейството и раждаемостта и създаването на условия за съвместяване на семейния и професионалния живот са с конкретни акценти в демографската политика. Важна подкрепа от страна на държавата е подкрепата за репродуктивното здраве. Ефективна е дейността на държавата по отношение на Фонд „Асистирана репродукция“, като тук искам да подчертая, че бяха положени усилия за разширяване на обхвата на неговата дейност. Работи се постоянно и за усъвършенстване на различните мерки, които имат дълготраен характер.

освен че получава своята заплата, получава и 50% от полагащото ѝ се обезщетение. Така жените се стимулират да се върнат на пазара на труда, да повишат доходите на семейството и да подобрят качеството му на живот. Прилагат се специфични форми при получаване на месечната помощ за деца до 18-годишна възраст, така наречените детски добавки. В семействата, в които майката е непълнолетна и не е в състояние да организира използването на предоставената от държавата помощ, тя получава в натура чрез ваучери. Същото се прилага и при семейства, за които социалните работници са установили, че не използват отговорно предоставения финансов ресурс в интерес на детето. Има какво още да се желае от гледна точка съчетаването на майчинството с трудово-професионалната реализация на жената. Все още има работодатели, които не приемат на работа бременни жени, жени с малки деца. Макар и рядко, имаме случаи, при които жени в репродуктивна възраст работят в неблагоприятни условия на труд, особено когато работят в неформалната икономика. Ето защо поощряването на раждаемостта и подпомагане отглеждането на децата трябва да бъде съчетано с поощряване легалната заетост на жените и тяхната социална защитеност на работното място. В тази посока искам да Ви уверя, че държавата чрез своите контролни органи работи за спазване на трудовото законодателство. Благодаря.